Prelazimo na točku broj 6 – - Konačni prijedlog Zakona o pučkom pravobranitelju, drugo čitanje, P.Z. br. 833 P.Z. br. 833 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika, koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za rad i socijalno partnerstvo, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane su zajednički podnijeli zastupnici Emil Tomljanović i Ana Lovrin i Ivo Grbić. li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Zoran Pičuljan, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. dame i gospodo zastupnici. Pred vama je Konačni prijedlog Zakona o pučkom pravobranitelju, zakona koji isto tako nije tako velik kao Kazneni svojim obimom, ali svojim značajem isto tako zaslužuje nekoliko riječi obrazloženja, ja ću vam ga pokušati pokušati što kraće respektirajući naše vrijeme dati. Ono što je bitno, bitno je da je ustavnom novelom iz srpnja ove godine pojačan položaj pučkoga pravobranitelja u odnosu na zaštitu ljudskih prava i promicanje ljudskih prava. Zakon koji je pred vama imao je zadaću da legislativno uredi ovaj novi položaj pučkog pravobranitelja, iskoristi taj iskoristi taj položaj koji mu Ustav daje da bi ojačao zaštitu i promicanje ljudskih prava u RH na normativnoj, a poslije i na stvarnoj razini. Naravno trebalo je i zamijeniti jednom modernijom regulacijom zakon iz 1992. godine, Zakon o pučkom pravobranitelju gdje su u najmanju ruku nedostajale procesne odredbe, odredbe koje uređuju postupanje pučkog pravobranitelja u odnosu na pritužbe građana. Svrha mu je dakle bila sljedeća: prije svega jačanje ovlasti pučkog pravobranitelja, jačanje neovisnosti institucije pučkog pravobranitelja, njegova snažnija prisutnost u javnosti i naravno definirana prava i obveze pučkog pravobranitelja u promicanju i zaštiti ljudskih prava. Što se tiče jačanja ovlasti, može se reći da su one snažno ojačane ovim zakonom i to u svim raspravama bez obzira što su bile kontradiktorne vezano uz rješenja i koncept koji nudi predlagatelj nije nitko, gotovo nitko osporavao. Prije svega jača se djelokrug pučkog pravobranitelja, širi se i na pravosudna tijela, na sva državna tijela. Njemu se daje puna dostupnost, pristupačnost svim informacijama i daje mu se isto tako obvezatna suradnja u izradi propisa iz područja zaštite ljudskih prava. Isto tako sudjelovanje obvezatno i sudjelovanje u radu Hrvatskoga sabora vezano uz ovu materiju. Pored toga jača se snaga njegovih preporuka, instrumentarijem koji je ovaj zakon vrlo precizno definirao. U odnosu na njegovu neovisnost ona se sukladno Ustavu dalje razrađuje ovim zakonom na način da se za njegov izbor traži sada natpolovična većina svih zastupnika Hrvatskoga parlamenta, raspisuje se javni poziv za novog pučkog pravobranitelja i naravno on je jedan snažan institut koji nije samo formalno-pravne prirode koji se unosi u zakon, a to je ugled, traži se ugled, autoritet osobe koja aplicira da da bude zaštitnik i promicatelj ljudskih prava, prvi zaštitnik i promicatelj ljudskih prava u RH. Pored toga unijela su se i rješenja vezana uz imunitet pučkog pravobranitelja i rješenja vezana uz sukob interesa koji su i njemu ovdje isto tako obvezatna. U trećem dijelu što se tiče samog jačanja prisutnosti pučkog pravobranitelja u javnosti i prije svega se govori i o snazi izvješća koje pučki pravobranitelj i metodologiji izvješća koje pučki pravobranitelj podnosi ovom Visokome domu, ono će biti sada integralno i obuhvaćati će sve zaštitu i promicanje ljudskih prava i povrede ljudskih prava u svim segmentima djelovanja dosadašnjih pučkih pravobranitelja i dosadašnjih, odnosno još uvijek prisutnih pučkih posebnih pravobranitelja. Ono što je bitno isto tako da se u ovom dijelu uvodi Savjet pučkog pravobranitelja od respektabilnih i uglednih stručnjaka akademske zajednice nevladinoga nevladinoga sektora u pomoći pučkom pravobranitelju u obavljanju svoje zakonodavne i ustavne ovlasti. Pored toga sukladno i preporukama u Poglavlju 23. jača se i kadrovski i stručno pučki pravobranitelj pripajanjem Centra za ljudska prava u Ured pučkoga pravobranitelja. Predlagatelj je ovdje prihvatio jedan integralni koncept zaštite ljudskih prava na način da je slijedeći načelo nedjeljivosti zaštite i promicanja ljudskih prava ustvari predložio spajanje institucije pučkog pravobranitelja i i posebnih pravobranitelja u instituciju pučkog pravobranitelja u Ured pučkog pravobranitelja. Ovdje predlagatelj smatra da se ovdje ustvari radi o najprimjerenijem konceptu u RH koji je primjeren našim prilikama, našim mogućnostima i koji je komparativno koji je komparativno sasvim utemeljen i kojega ima vrlo često u europskim zakonodavstvima. On je drugačiji od sadašnjega rješenja no ne može se reći da je on slabiji od sadašnjega rješenja, dapače nizom svojih instituta koje ovaj zakon propisuje ustvari i snaži i pučkog pravobranitelja i posebne pravobranitelje. Prije svega posebni pravobranitelji sada zamjenici pučkog pravobranitelja po ovom prijedlogu djeluju u okviru svog djelokruga koji je utvrđen zakonom i definiran zakonom i vrlo je sličan i jednak dosadašnjim rješenjima iz posebnih zakona. Ali, oni sinergijom i ustavnom pozicijom pučkog pravobranitelja ustvari imaju nama se čini, čini se predlagatelju, i snažniji autoritet no što su to dosada imali jer koriste, crpe snagu, autoritet ustavne pozicije pučkog pravobranitelja. Njihova neovisnost ovim rješenjem ni o čemu nije po mišljenju predlagatelja spuštena na nižu razinu. Oni i dalje ostaju neovisni od izvršne vlasti od bilo kojeg oblika pritiska na njihovo djelovanje, ali imaju ponovno ponavljam snažnu kapu pučkog pravobranitelja i koordinaciju u zaštiti ljudskih i prava i promicanja koja je dosada u praksi Eto i završno, predlagatelj smatra da je ovaj koncept ne moramo, neće biti primjenjiv lagano primjenjiv sa 01.01.2012. godine i zbog toga nudi rješenje prilagodbe 6 ili 7 mjeseci pa sa 1. srpnjem ovaj će zakon stupiti stupiti na snagu i sve će se te organizacijske promjene u tom interegnumu moći dogoditi. Ono što je važno istaći i što je ponekad čini se drugačije kada se emotivno raspravlja i bez argumenata i bez snažnih argumenata u javnoj ili nekoj stručnoj raspravi jest to da ovaj koncept ni u čemu svojim rješenjima ne umanjuje stupanj zaštite i promicanje ljudskih prava bilo koje skupine hrvatskih građana. Upravo obrnuto, čini nam se da je ovaj koncept primjeren Hrvatskoj i primjeren današnjoj razini potrebe zaštite ljudskih prava u ovoj državi. Zahvaljujem.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 Poštovani potpredsjedniče, državni tajnici, kolegice i kolege. odbor za rad i socijalno partnerstvo je na svojoj 60. sjednici održanoj 27. rujna ove godine raspravljao o Konačnom prijedlogu zakona o pučkom pravobranitelju koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, odbor je navedeni akt raspravio sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskog sabora kao zainteresirano radno tijelo. Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, na predmetni akt. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se predloženim Zakonom stavlja naglasak na proaktivnu ulogu pučkog pravobranitelja kao promicatelja ljudskih prava te u cilju jačanja promicateljske uloge predviđeno spajanje ustanove Centra za ljudska prava s Uredom pučkog pravobranitelja. Konačnim prijedlogom zakona predviđeno je spajanje postojećih specijaliziranih pravobranitelja s uredom Pučkog pravobranitelja čime će se unaprijediti učinkovitost postupanja. U raspravi je izražena bojazan da će spajanje specijaliziranih branitelja oslabiti postojeću razinu zaštite ljudskih prava. U raspravi su članovi Odbora većinom glasova podržali donošenje ovog zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Prelazimo na raspravu po klubovima. Prva je prijavljena uvažena zastupnica Romana Jereković. Nema je, gubi pravo na raspravu.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče i gospodine državni tajniče sa suradnikom. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će Konačni prijedlog zakona o pučkom pravobranitelju. Mi smo ovaj prijedlog zakona podržali u prvom čitanju iz razloga što smatramo da zaista nakon Zakona o pučkom pravobranitelju koji je donijet 1992. godine jest vrijeme da se on osuvremeni, uskladi i sa međunarodnim propisima koji su u međuvremenu donijeti i međunarodnim konvencijama, i da se utvrde da se on proširi sa svim potrebnim potrebnim dijelovima toga Zakona, pa evo kao što je državni tajnik rekao procesne odredbe itd. Od 1992. do danas status pučkog pravobranitelja je osnažen kako donošenjem najnovijih Ustavnih izmjena gdje je na neki način podcrtana njegova proaktivna uloga pa samom pa samom stipulacijom ustavne odredbe koja kaže da je Pučki pravobranitelj opunomoćenik Hrvatskog sabora, ne kao do sada za zaštitu ljudskih prava i sloboda, već na prvom mjestu za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom, Zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila Republika Hrvatske. To znači da neće samo utvrđivati povrede i onda i onda djelovati na njihovoj zaštiti već da će prije svega raditi na promicanju odnosno poštivanju ljudskih prava prije nego se povrede dogode. Također je stavkom 2. prošireno njegovo područje djelovanja, pa sada Ustav kaže da svatko može podnijeti pritužbu pučkom pravobranitelju ako smatra da su uslijed nezakonitog ili nepravilnog rada državnih tijela dakle svih tijela lokalne i područne, regionalne samouprave i tijela s javnim ovlastima ugrožena ili povrijeđena njegova ustavna ili ili zakonska prava. Dakle, u tom smislu je trebalo uskladiti i urediti i Zakon o pučkom pravobranitelju dakle i novim zakonom je utvrđena i potvrđena ta proaktivna uloga pučkog pravobranitelja kao promicatelja temeljnih ljudskih prava, pa je onda Konačni prijedlog i propisuje da Konačni prijedlog i propisuje da pučki pravobranitelj prati stanje, ukazuje na potrebu zaštite temeljnih ljudskih prava, obavlja istraživačko-analitičku djelatnost, razvija i održava bazu podataka i dokumentacije pravovremeno i redovito informira javnost, i zainteresirane sudionike, educira javnost, aktivno potiče i održava suradnju sa organizacijama civilnog društva, međunarodnim organizacijama, i znanstveno istraživačkim institucijama. U navedenom je smislu značajno unaprijeđena uloga Pučkog pravobranitelja u informiranju putem medija, putem Internet stranice, organiziranjem javnih tribina, rasprava, publiciranje, izvješća itd. itd. U tom smislu baš u cilju jačanja promicateljske uloge pravobranitelja, ovim je Prijedlogom predviđeno spajanje nekoliko sada postojećih samostalnih institucija. Prije svega, u smislu promicateljske uloge, predviđeno je spajanje ustanove centra za ljudska prava s uredom Pučkog pravobranitelja. Mislim da je to dobro jer će se na taj način i postojeći Centar za promicanje ljudskih prava koji je do sada ostvarivao niz projekata na neki način tu svoju dosadašnju djelatnost i aktivnost ojačati, a s druge strane će se preuzimanjem centra i osoba koje su tamo sa određenim iskustvom na promicanju ljudskih prava, kadrovski osnažiti i ekipirati i ured Pučkog pravobranitelja. Također, Konačnim zakonom je predviđeno da Pučki pravobranitelj može osnovati savjet za ljudska prava pučkog pravobranitelja kao svoje savjetodavno tijelo koje razmatra i predlaže strateške smjernice za promicanje ljudskih prava i na neki način taj savjet bi bio jedan javni forum koji bi doprinio dijalogu važnih društvenih čimbenika. Dakle, svakodobno bi mogla biti svako pitanje promicanja pa i zaštite ljudskih prava predmet široke javne rasprave unutar stručnih tijela ali i široko društvene društvene rasprave i sa nevladinim udrugama i svim društvenim čimbenicima. Također ovo novo zakonodavno rješenje obuhvaća specijalne ovlasti pučkog pravobranitelja koji je pučki pravobranitelj dobio Zakonom o suzbijanju deklaracije kao i obveze koje je RH preuzela potpisivanjem fakultativnog protokola uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih neljudskih i ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja gdje je zadaća iz tog protokola također dobio pučki pravobranitelj. Kao što smo rekli ovim konačnim prijedlogom u Zakonu o pučkom pravobranitelju sadržane su procesne odredbe o načinu postupanja s pritužbama građana, supsidijarno se primjenjuje Zakon o općem upravnom postupku ali su ovdje najprije utvrđene posebne procesne procesne odredbe, pa je tako predviđeno da pučki pravobranitelj postupa temeljem pritužbe građana ali i na vlastitu inicijativu pučkog pravobranitelja. Dakle, također konačnim prijedlogom i to je izazvalo najviše rasprave u javnosti ali i brojnih primjedaba sada postojećih specijaliziranih konačnim prijedlogom zakona predviđeno je spajanje postojećih stručnih i administrativnih kapaciteta ureda specijaliziranih pravobranitelja s pučkim pravobraniteljem čime se će unaprijediti i međusobna suradnja, a time i učinkovitost pod predstavkama građana. Puno je bilo prigovora od pojedinih društvenih grupa da će se na taj način dobra zaštita koju su imale pojedine grupacije putem svojih specijaliziranih pravobranitelja, dakle pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom, pravobraniteljica za djecu, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova da će njihova zaštita ovim spajanjem zapravo oslabiti.

ustavni položaj pučki pravobranitelja u slučaju spajanja ovih pravobraniteljstava, mi smo mišljenja kada postojeći pravobranitelji odnosno pravobraniteljice postanu zamjenici pučki pravobranitelja da će zapravo još jače moći djelovati jer će kao zamjenici također dobiti ustavnu poziciju i prema međunarodnoj zajednici, a i prema društvenoj zajednici u Hrvatskoj će moći snažnije djelovati, jer svako posebno ljudsko pravo je zapravo i opće ljudsko pravo i teško je naći prvu granicu prvu granicu između toga. Dakle, također tu treba reći da od 2008. i to je također također jedan argument ne za spajanje nego argument da kažemo da se nikome položaj zaštite ljudskih prava odnosno intenzitet zaštite ljudskih prava posebnih kategorija neće umanjiti. neće umanjiti. Dakle, od 2008. godine pučki pravobranitelj uživa status A, institucije za promicanje i zaštitu ljudskih prava dobivenog od Međunarodnog koordinacijskog odbora za nacionalne institucije za zaštitu i promicanje ljudskih prava. Dakle, nipošto ne umanjujući kompetentnost i stručnost i dosadašnji izvrstan rad specijaliziranih pravobranitelja, smatramo da sa tom istom kvalitetom i istim marom trebaju nastaviti raditi u okviru reda Ureda pučkog pravobranitelja, a samim ustavnim položajem pravobranitelja oni će i dobiti veće značenje pa i u odnosu na ovo međunarodno određenje. Spajanjem pravobranitelja također će se unaprijediti korištenje postojeće mreže lokalnih ureda na način da će se postići tehnički i logistički resursi jer znamo da sada neki specijalizirani pravobranitelji imaju lokalne urede po Hrvatskoj, neki nemaju. Na ovaj način ti postojeći lokalni uredi i naravno da bi trebalo nastojati proširiti tu mrežu, onda će se jedinstveno otvarati za Ured pučki pučki pravobranitelja. Također će zajedno nastupati na jedinstvenim Internet stranicama gdje će se moći naći sve opće i specifične informacije o posebno osjetljivim društvenim skupinama. I građani će na kraju krajeva na jednom mjestu imati jednostavniji i olakšani pristup svim potrebnim informacijama, ali znat će kuda se moraju i obratiti. Sa stajališta građana možda je u nekom slučaju teško procijeniti da li se radi o ugrozi nekog općeg ljudskog prava, specifičnog prava, kome se obratiti da li specijaliziranom pravobranitelju ili pučkom, na ovaj način će biti na jednom mjestu sa jednim informacijskim sustavom i možda i lakšom komunikacijom prema građanima. ovih razloga, klub HDZ-a podržat će donošenje ovoga zakona, naravno i sa svim odredbama o načinu izbora hrvatski Parlament će birati pučkog pravobranitelja temeljem javnog poziva, zapravo branitelja se traže za ista najviše kompetencije kako je to ovdje spomenuo državni tajni. A po prijedlogu zakona, prijedlog za izbor i imenovanje pučkog pravobranitelja od strane Hrvatskog sabora trebao bi dati prijedlog zakona kaže zajednički Odbor za Ustav i Odbor za ljudska prava. Međutim zbog nekih poslovničkih zapreka pri donošenju tog prijedloga mislim da bi bilo valjanije rješenje jer ovo rješenje jednostavno nije provedivo po Poslovniku Hrvatskoga sabora, da onda utvrdimo da Odbor za Ustav kao matično tijelo za Zakon Zakon o pučkom pravobranitelju, za pučkog pravobranitelja utvrđuje prijedlog, a da pribavi prethodno mišljenje Odbora za ljudska prava. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je klub HSS-a, uvaženi zastupnik Stanko Grčić. Izvolite.

Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Donošenjem ovog zakona i institucija pučkog pravobranitelja ili pravobranitelja dodatno će ojačati što uostalom traže i ustavne promjene i mi smatramo da će se njegova primjena pozitivno odraziti na sustav zaštite temeljnih prava građana, kao i da će unaprijediti zaštitu i promicanje prava najranjivijih skupina društva. Tijekom prvog čitanja isticane su razne primjedbe, a neke od njih su i ugrađene u ovaj konačni prijedlog zakona čime su neka pitanja jasnije definirana, a neka rješenja i poboljšana. Primjerice u članku 16. dodan je stavak 6. čime se omogućuje pristup zaštiti pučkog pravobranitelja i onim osobama koje zbog invaliditeta ili ako je riječ o djeci nisu u mogućnosti ispuniti odredbe koje se odnose na sadržaj i oblik pritužbe koja se podnosi pučkom pravobranitelju te su na taj način izjednačene s drugim građanima i nisu u nepovoljnijem položaju. Nadalje, člankom 17. stavak 3. obaveza nepostupanja pučkog pravobranitelja zamijenjena je s mogućnošću postupanja ovisno o prirodi slučaja na koji se odnosi pritužba te se predlaže i da pučki pravobranitelj može odlučiti nepostupati po pritužbi u slučaju ako je još uvijek otvoren rok za podnošenje pravnog lijeka ili sredstva pravne zaštite prema posebnim propisima, a to nije učinjeno. Također je utvrđeno da pučki pravobranitelj može odlučiti nepostupati ako je utvrđeno da je od učinjene nepravilnosti ili odluke tijela iz članka 4. ovog zakona proteklo tri godine osim u slučaju ako se radi o predmetu od iznimnog interesa za zaštitu ljudskih prava. Ovim zakonskim prijedlogom je naime također utvrđen i način pokretanja postupka temeljem pritužbe ili na vlastitu inicijativu pučkog pravobranitelja te su definirani oblik i sadržaj pritužbe, obzirom da pučki pravobranitelj slobodno odlučuje o tome da li će pritužbu uzeti u razmatranje i u kojem opsegu. Prilikom postupanja pučki pravobranitelj može provesti skraćeni ili ispitni postupak, s tim da se skraćeni provodi kad se iz pritužbe i dostavljene dokumentacije može utvrditi da su podnositelji ugrožena ili povrijeđena ustavna ili zakonska prava odnosno ispitni postupak. Kod ispitnog postupka pravobranitelj od nadležnih tijela traži očitovanja, informacije i dokumente te po njegovom dovršetku izrađuje izvješće o slučaju i kad je to moguće predlaže poduzimanje određenih mjera za otklanjanje nepravilnosti, a nadležno tijelo kojem su preporuke upućene obavezno je pučkog pravobranitelja obavijestiti o poduzetim mjerama. Pučki pravobranitelj ima ovlast podnijeti prijedlog za poništenje i ukidanje rješenja javno-pravnog tijela te ovlast za podnošenje zahtjeva za obnovu upravnog postupka što će uz sve dosad navedeno sigurno doprinijeti učinkovitijoj zaštiti prava građana. Ovlast pučkog pravobranitelja u odnosu na pravni tekst dodatno je proširena člankom 22. stavak 5. kojim je predviđeno da pučki pravobranitelj može predložiti pokretanje odgovarajućeg postupka protiv osobe koja je nesavjesnim postupanjem prouzročila povredu ustavnih i zakonskih prava ili koja na prijedlog pučkog pravobranitelja nije poduzela odgovarajuće mjere da se nastala šteta umanji ili ispravi. Prema postojećem sustavu u Republici Hrvatskoj posebni pravobranitelji nisu ustavna već samo zakonska kategorija, a njihovim spajanjem sa pučkim pravobraniteljem područje njihova rada kao i autoritet se podiže na najvišu moguću razinu koja između ostalog dodatno jača i njihovu samostalnost i neovisnost koju im garantira njihova pozicija zamjenika pučkog pravobranitelja za posebna područja. Uz to se ovakvom organizacijom postiže sinergija i bolja koordinacija što će doprinijeti efikasnosti postupanja po predstavkama građana, ali isto tako time će se omogućiti i veća dostupnost građanima koji će zaštitu svojih prava moći naći na jednom mjestu. Tim spajanjem unaprijedit će se i korištenje postojeće mreže lokalnih ureda budući da će postojeći resursi biti na raspolaganju svim pripadnicima ranjivih društvenih skupina te će se ta mreža koristiti za potporu svim aktivnostima trenutno postojećih specijaliziranih pravobranitelja. Unapređenje komunikacije i razmjena informacija doprinijet će boljoj zaštiti prava građana, ali isto tako i omogućiti stvaranje baze podataka svih podnesenih pritužbi čime se stvara preduvjet za empirijsko empirijsko iskazivanje podataka o tome gdje se najviše krše temeljna prava te podaci o javnim institucijama koje ih krše. Mi u Hrvatskoj seljačkoj stranci smatramo da bi bilo bolje da je o ovom zakonskom prijedlogu provedena i cjelovita javna rasprava što je nažalost izostalo, a i to je možda jedan od razloga zašto se kritizira ovakvo rješenje. Korak naprijed u zaštiti ljudskih prava svakako je i uspostavljanje zamjenika pučkog pravobranitelja za zaštitu i promicanje prava starijih osoba koji je i prije postojao, a kako staračko stanovništvo postaje sve brojnije rast će i potreba za zaštitom njihovih specifičnih prava te u tom smislu dobro da se u ovom zakonskom prijedlogu vodilo računa i o tom dijelu populacije. U smjeru daljnjeg jačanja institucije pučkog pravobranitelja ide i ovim zakonom predviđeno spajanje ustanove Centra za ljudska prava sa Uredom pučkog pravobranitelja, a stečena iskustva i znanja te ustanove u apliciranju na izvanproračunske izvore financiranja dodatno će unaprijediti postojeće stručne kapacitete pučkog pravobranitelja te doprinijeti uspješnom izvršavanju njegovih novih zadataka. Uz to se predlaže osnivanje savjeta za ljudska prava kao savjetodavnog tijela koje razmatra i predlaže strateške smjernice u području promicanja ljudskih prava, a njegov sastav bi trebao povezati pučkog pravobranitelja s predstavnicima civilnog društva, akademske zajednice i medija te osigurati kontinuiranu suradnju na području ljudskih prava. Klub Hrvatske seljačke stranke smatra da će se predloženim rješenjem dodatno unaprijediti sustav zaštite i promicanje temeljnih prava u Republici Hrvatskoj, a posebice zaštite najranjivijih društvenih skupina te će zbog toga i podržati predloženi zakon. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je na redu uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Nema ga. Pa je onda na redu uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Nema je. Oboje gube pravo na raspravu jer nisu nazočni. Na redu je pojedinačna rasprava, uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, državni tajnici, kolegice i kolege. Pa iako postoje različita stajališta o spajanju posebnih specijaliziranih pravobranitelja s pučkim pravobraniteljem smatram da će se tako postići s jedne strane snažnije naglašena ustavna pozicija, tj. društvena težina institucije pravobranitelja, a s druge strane postići će se veća racionalizacija. Spajanjem posebnih pravobraniteljstva osnažiti će se njihova koordinacija, ali i dostupnost tehničkih i logističkih resursa svim pripadnicima osjetljivih posebnih društvenih skupina. Razmišljanja da će predloženi zakon oduzeti postojeću autonomiju posebnih pravobraniteljstva zbog toga što prema prijedlogu zakona pučki pravobranitelj daje smjernice i upute za rad svojim zamjenicima smatram da su ishitrena. Jer nema razloga plašiti se pučkog pravobranitelja koji za svoj rad odgovara Hrvatskom saboru, a i onako svake godine podnosi izvješće o svom radu. Znači i o radu pravobraniteljstva. Predloženim zakonom sadašnji pravobranitelji biti će imenovani zamjenicima pučkog pravobranitelja, a sve će ih na kraju birati ovaj Hrvatski sabor. Sadašnji pravobranitelji, a budući zamjenici pučkog pravobranitelja i dalje će ostati samostalni u svom radu i takvo zakonsko rješenje neće smanjiti njihovu funkcionalnost, a dosadašnji zamjenici pravobranitelja i dalje ostaju u funkciji pravobraniteljstva. Državni službenici i namještenici zatečeni u Uredima pravobraniteljica rasporediti će se na odgovarajuća radna mjesta. Znači, nitko neće ostati bez posla, nitko neće na ulicu što je vrlo važno za ljude koji u ovom trenutku rade u pravobraniteljstvima. Na kraju i ne mogu se složiti sa onim razmišljanjima koja prognoziraju da će se donošenjem ovog Zakona znatno smanjiti autonomija i djelovanje posebnih pravobraniteljstava. Vjerujem da to nije cilj ovog zakona već obrnuto, da se sve raspoložive potencijale racionalnije stavi u funkciju građana koji pripadaju osjetljivim posebnim društvenim skupinama. za sam kraj bi u svakom slučaju trebalo, a i apeliram i to na pučkog pravobranitelja kao i nadležne državne institucije da hitno građevinski osposobe pristupe budućim poslovnim prostorima pravobranitelja tamo gdje su sada nepristupačni. Mislim da i sada na to upozoravaju posebno pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom da ima prostora gdje jednostavno nije dostupno doći i tu treba nešto hitno poduzeti tako da ljudima se stvarno omogući u tom smislu da se to građevinski osposobi. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Danas raspravljamo o Konačnom prijedlogu zakona o pučkom pravobranitelju. Kao što sam istaknuo u svom izlaganju govorit ću o prijedlogu zakona. Ovaj zakon predložen je radi ustavnih promjena kojima su uvedene neke novine vezane za status pučkog pravobranitelja u pravcu neovisnosti i samostalnosti institucije, proaktivne uloge pučkog pravobranitelja u promicanju ljudskih prava. Stoga valja podržati intenciju predlagatelja da se te i druge predložene novine urede cjelovitim zakonom. Na području promicanja ljudskih prava pučki pravobranitelj prati stanje i ukazuje na potrebu njihove zaštite o čemu vodi analitičke podatke, redovito informira javnost o promicanju prava, potiče suradnju sa organizacijama civilnog društva i drugo. Da bi se u praksi ojačala promicateljska uloga pučkog pravobranitelja konačnim prijedlogom spaja se Ustanova centra za ljudska prava sa Uredom pučkog pravobranitelja. Osniva se savjet za ljudska prava kao savjetodavno tijelo koje razmatra i predlaže smjernice na promicanju ljudskih prava, osigurava suradnju svih subjekata koji su povezani u promicanju ljudskih prava. Konačnim prijedlogom uređuje se i specijalne ovlasti pučkog pravobranitelja koje proizlaze iz članka 12. Zakona o suzbijanju diskriminacije …/Govornik se ne razumije./… protokola uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih neljudskih ili ponižavajućih postupka ili kažnjavanja. Isto tako, prijedlogom se uređuje način postupanja pučkog pravobranitelja temeljem pritužbe građana ili na osnovi vlastite inicijative. U svom postupku pučki pravobranitelj može provesti skraćeni postupak ili ispitni postupak. Skraćeni postupak koristi se kada iz dokumentacije nedvojbeno proizlazi da su podnositelji ugrožena ljudska prava. U ispitnom postupku pučki pravobranitelj traži od nadležnih tijela potrebne informacije i dokumentaciju. Nakon toga izrađuje izvješće kojim ako je moguće predlaže poduzimanje mjera za otklanjanje nepravilnosti. Nadležno tijelo kome su upućene preporuke obavezno će izvijestiti pučkog pravobranitelja o poduzetim mjerama. Pored toga pučki pravobranitelj ima ovlast za podnošenje prijedloga za poništenje i ukidanje rješenja javno pravnih tijela kao i ovlast za podnošenje zahtjeva za obnovu upravnog postupka. Također, ovim konačnim prijedlogom predlaže se spajanje stručnih i administrativnih kapaciteta ureda specijaliziranih pravobranitelja kako bi se postigla međusobna koordinacija pravobranitelja i pospješila učinkovitost postupanja o predstavkama građana, te ojačala ovlast specijaliziranih pravobranitelja kroz ustavnu ovlast pučkog pravobranitelja. Godišnja izvješća pučkog pravobranitelja sadržavala bi izvješća s područja rada svih specijaliziranih pravobranitelja, njihovu problematiku i jasne preporuke. Konačnim prijedlogom zakona predviđa se uvođenje zamjenika pučkog pravobranitelja za zaštitu i promicanje temeljnih prava, za zaštitu i promicanje prava djece, za zaštitu i promicanje ravnopravnosti spolova, za zaštitu i promicanje prava osoba sa invaliditetom, te za zaštitu starijih osoba. Nadalje, poboljšana su neka rješenja iz prijedloga zakona vrednovanje prijedloga, primjedbi i mišljenja iznijetih na plenarnoj sjednici radnim tijelima i mišljenja drugih institucija. Tako je primjerice u članku …/Ne razumije se./… stavku 5. proširena ovlast pučkog pravobranitelja, osnažena je aktivnost zamjenika pučkog pravobranitelja za djecu, zamjenika pučkog pravobranitelja za ravnopravnost spolova, i zamjenika pučkog pravobranitelja za starije osobe, se./… je mandat pučkog pravobranitelja i njegovih zamjenika kako bi se osigurao kontinuitet rada institucije. Konačno, prihvaćeno je mišljenje samog pučkog pravobranitelja o odgodi primjene zakona kako bi se provele potrebne radnje provele potrebne radnje za uspješan rad novog sustava. Radi svega navedenog smatram da s ovim konačnim prijedlogom u bitnome unapređuje položaj i ovlasti pučkog pravobranitelja, da će spajanje ureda specijaliziranih pravobranitelja unaprijediti njihovu koordinaciju i međusobnu suradnju, stoga podržavam donošenje Zakona o pučkom pravobranitelju. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Dakle pred nama je u drugom čitanju Konačni prijedlog Zakona o pučkom pravobranitelju, nakon što smo o njemu u prvom čitanju raspravljali na plenarnoj sjednici u lipnju ove godine, evo kao što smo čuli predlagatelj je u odnosu na prvo čitanje uvažio većinu primjedbi, odnosno prijedloga zastupnika izrečenih dakle u prvom čitanju pojedinih saborskih odbora, uvažen je veliki broj prijedloga i drugih institucija od ministarstava pa do specijaliziranih pravobranitelja koje su oni imali i i izrazili na prijedlog ovog zakona. Ti su dakle prijedlozi ugrađeni u ovaj konačni prijedlog i svakako doprinose njegovoj kvaliteti. vezano uz ovaj zakon želim reći da on polazi od novog ustavnog određenja pučkog pravobranitelja. Naime kao što znamo ustavnim promjenama iz lipnja prošle godine utvrđeno je da je pučki pravobranitelj opunomoćenik Hrvatskog sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom, zakonom i prihvaćenim međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima, o slobodama. Dakle u odnosu na do sada važeći zakon obveze pučkog pravobranitelja proširene su i na područje promicanja ljudskih prava i sloboda, čime se pučkom pravobranitelju omogućava još, dakle omogućava mu se jedna proaktivna uloga, a sukladno toj ulozi, dakle sukladno tom cilju koji se želi postići predlaže se spajanje s uredom pučkog pravobranitelja, centra za ljudska prava, dakle ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska, a koji se upravo i bavi promicanjem ljudskih ljudskih prava u Republici Hrvatskoj. Pučki pravobranitelj kao i do sada ima rekao bih najznačajniju ulogu u zaštiti ljudskih prava i slobode, te vladavini prava, nadležan je za razmatranje pritužbi o postojanju nezakonitosti i nepravilnosti u radu državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima, te pravnih i fizičkih osoba u skladu s posebnim zakonima. Isto tako pučki pravobranitelj imat će u nadležnosti praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama Ustava i međunarodnim pravnim aktima. U odnosu na važeći Zakon o pučkom pravobranitelju ovaj zakon nedvojbeno unosi niz novina i niz poboljšanja koji će doprinijeti jačanju uloge pučkog pravobranitelja, njegovoj neovisnosti i samostalnosti, kao i boljoj i učinkovitijoj organizaciji cjelokupnog sustava. Isto tako definirat će se procesna pravila, dakle i forma i način postupanja pučkog pravobranitelja od dakle načina pokretanja postupka, do oblika pritužbi koji se podnose pučkom pravobranitelju. Do sada te procesne odredbe nismo imali definirane ovim zakonom, dakle dosadašnjim Zakonom o pučkom pravobranitelju, već su se supsidijarno primjenjivale odredbe Zakona o općem upravnom postupku. na kraju ću se osvrnuti i na novinu iz ovog zakona koja je izazvala zapravo najviše pozornosti javnosti i najviše reakcija različitih institucija, udruga itd., dakle radi se o prijedlogu prema kojem bi se izvršilo spajanje postojećih specijaliziranih pravobranitelja s pučkim pravobraniteljem, dakle pravobranitelja za ravnopravnost spolova, pravobranitelja za osobe s invaliditetom i pravobraniteljica za djecu dakle s pučkim pravobraniteljem. Čuli smo obrazloženje predlagatelja da se radi o jednom sasvim drugačijem konceptu uređenja sustava javnog pravobranitelja u odnosu na dosadašnji, Ministarstvo pravosuđa, naravno i Vlada Republike Hrvatske, a ja se također sa time slažem da će ovakav sustav svakako osnažiti instituciju pučkog pravobranitelja, između ostalog i zato što je institucija pučkog pravobranitelja sada ustavna kategorija, pa će i poslovi preuzeti od sadašnjih specijaliziranih pravobranitelja biti u tom ustavnom okviru. Dakle predviđa se da se ono što su radili i sadašnji specijalizirani pravobranitelji obavlja na razini zamjenika pučkog pravobranitelja, koji bi prema odredbama ovog zakona kojih bi bilo dakle pa se tako predviđa uvođenje zamjenika pučkog pravobranitelja za ljudska prava i slobode, zamjenika za prava djece, za ravnopravnost spolova, za osobe s invaliditetom i zamjenika pučkog pravobranitelja za starije osobe. kako se to navodi zakonom i nadalje imati visoku razinu samostalnosti i neovisnosti u svom radu, jer ih kao i pučkog pravobranitelja imenuje Hrvatski sabor na mandat od 8 godina, s time da bi se pučki pravobranitelj birao većinom svih zastupnika, a zamjenici običnom većinom. Evo dakle iz razloga što smatram da su ponuđena zakonska rješenja iz ovog zakona kvalitetna i dobra, podržat ću njegovo donošenje. Hvala. Imamo jednu repliku, uvažena zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Sesvečan, vi ste u svojoj raspravi kao i većina kolega koja je sudjelovala lijepo ukazala na ono što je bio glavni prijepor u javnosti kod donošenja ovoga zakona. Naime dosadašnji specijalizirani pravobranitelji, pa i pučki pravobranitelj su istakli negodovanje i neslaganje sa predloženim spajanjem dosadašnjih specijaliziranih pravobranitelja za djecu, za ravnopravnost spolova i za osobe s invaliditetom sa pučkim pravobraniteljem, pa i oni kojih danas u sabornici nema, a koji su nas pozivali i ukazivali na europsku praksu, trebali bi javno i otvoreno reći ono što i predlagatelj u obrazloženju ovoga Konačnoga prijedloga Zakona o pučkom pravobranitelju rekao, a to je da u državama europskog pravnog okružja nigdje nije propisano na razini Europske unije pitanje sustava promicanje i zaštite temeljnih prava putem djelovanja nacionalne institucije za promicanje i zaštitu temeljnih prava obuhvaćeno je tzv. soft acquisem i koji u okviru cjelokupne pravne stečevine EU ne propisuje nikakve posebne uvjete o načinu na koji su nacionalna zakonodavstva država članica dužna urediti vlastiti sustav promicanja i zaštite temeljnih prava, a koje bi onda obvezivao RH na usklađivanje u kontekstu pristupanja EU. Stoga i ja podržavam ovakav prijedlog i ovakav koncept koji je Vlada Republike Hrvatske dala objedinjavanjem, odnosno spajanjem postojećih specijaliziranih sa pučkim pravobraniteljem, a posebice pozdravljam i uvođenje novoga zamjenika pučkoga pravobranitelja za starije osobe. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvažena zastupnica Ljubica Lukačić, izvolite.

gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče. Pa evo ja ću odmah na početku pohvaliti ovaj konačni prijedlog zakona, reći ću i zašto. Zato što kada smo na klupe dobili onaj prvi prijedlog ja sam čak razumjela posebne pravobraniteljice kada se nisu slagale sa ovim spajanjem pučkom pučkom pravobranitelju. Međutim, evo drago mi je da su sve te nekakve negativne odredbe uklonile iz prvotnog prijedloga i mislim da je ovo sada jedan dobar prijedlog, osobito iz razloga što evo neće se ni na koji način ukidati prava nijedne od posebnih posebnih pravobraniteljica, odnosno skupina o kojima one u ovom trenutku vode posebnu brigu i rješavaju prava. Dakle, i djecu i osobe s invaliditetom i pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova. Vidim, evo ovdje smo na klupe dobili, ono što je meni još ostalo nerazjašnjeno, a to smo i na jednom odboru o tome razgovarali, i takva odredba mi se nije dopala, da se u ovom na neki način daje prioritet zamjenicima pučkog pravobranitelja, postojećima, u odnosu na zamjenike posebnih pravobraniteljica. Kada je evo u pitanju članak 38. i članak 44., no međutim neću na to posebno gubiti vrijeme jer evo vidim da su kolege na te članke dale amandmane i ja vjerujem da ćete te amandmane prihvatiti jer na taj način doista rješavamo jedan veliki problem. Nikako i nikako ne bi bilo dobro da se postojeći zamjenici pučkog pravobranitelja stavljaju u povlaštenu poziciju, a i ubuduće dakle kada treba mijenjati pučkog pravobranitelja da to bude pravobranitelj za ljudska prava i slobode. Mislim da to zakonom ne treba definirati pa neka njega pučki pravobranitelj i odabere, ali u zakonu neka piše kojega će, jedan od zamjenika kojega će pučki pravobranitelj odrediti. Sve u svemu čini mi se da će ovo biti jedan dobar zakon i da evo će se, drago mi je da će se postojeće posebne pravobraniteljice podići evo na jednu ustavnu razinu, ono što je izuzetno važno za zaštitu prava posebno osjetljivih skupina. I na kraju jedan evo vrlo dobronamjeran savjet, a to je, odnosno i ono što je najdraže ja ću reći meni najdraže zbog čega će se spojiti ovi pravobranitelji svi zajedno pučkom. Pa kad već dosad pučki pravobranitelj nije vodio o tome računa, a nije, dakle kršio je zakon već u ovom trenutku, pa čak i ostale pravobraniteljice, sada će morati jednostavno prilagoditi svoj prostor onom o čemu je u svojoj raspravi govorio i kolega Kunst jer je nedopustivo i dosada bilo da pučki pravobranitelj rješava probleme starijih osoba, ima čak i zaposlenu osobu s invaliditetom,a da su mu prostori apsolutno nepristupačni. Ja vjerujem da će i ovo ovo vrijeme koje ostaje do primjene zakona svi o tome razmišljati, osobito pučki pravobranitelj, a evo apeliram i na vas u Ministarstvu pravosuđa da o tome povedete računa jer ne smije se dogoditi, to bi bilo protivno i Zakonu o gradnji i Pravilniku o pristupačnosti građevinama, na kraju krajeva i Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom da prostor koji će koristiti u budućnosti pučki pravobranitelj ne bude prilagođen osobama s invaliditetom, djeci s teškoćama u razvoju i starijim osobama. U ovom trenutku jedino prostor pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, što je i logično, jest u potpunosti prilagođen, svi drugi nisu i zato mi je drago kad se evo jednog dana spoje onda će svi biti prisiljeni o tome razmišljati. Ako ni zbog čega drugog pa samo zato što još uvijek pravobraniteljica aktualna. Dakle, za neko kratko vrijeme nadamo se i zamjenica što je osoba s invaliditetom i što je u kolicima i što će morati radi nje prilagoditi prostor pa onda tako i radi svih nas. Vjerujem da će ipak na kraju uz velika negodovanja svi biti zadovoljni ovim zakonom i evo ja podržavam donošenje ovog zakona. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Emil Tomljanović, izvolite. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo ja sam ovu svoju raspravu naravno koncipirao na način da apsolutno podupirem ovaj prijedlog zakona i osvrnut ću se uglavnom na one prijepore ili sukobe koji su se javljali dosada u raspravama u smislu osporavanja ovog zakonskog prijedloga koji je apsolutno dobar, prihvatljiv i koncepcijski, ali i ustavno, dakle apsolutno u skladu sa novelama Ustava i novog članka 93. Dakle, o čemu se zapravo radi? Najveće kritike u smislu tih sukoba koncepcija upravo su to … pravobranitelja. Sam pravobranitelj je u jednom dokumentu koji … prema Hrvatskom saboru od 12. rujna 2011. godine koji upućen je prema odborima, kaže sljedeće, ja ću citirati da tu ne bi bilo kakvih nesporazuma. Dakle, on kaže da ovaj zakon predstavlja slabljenje institucija i da je to očito jer iz činjenice da prijedlog umjesto tri zamjenika koji pokrivaju dosadašnji djelokrug sada predviđa ukidanje dužnosti dva zamjenika temeljem samo jednog zamjenika koji bi trebao pokrivati sva područja dosadašnjeg i novog djelokruga. Međutim, u članku 26. zakona to očito nije tako, mada on još razrađuje neke stvari ali koje nemaju veze sa suštinom i koncepcijom Zakona a u članku 26. nema dva niti tri nego jedan, 2, 3, 4, 5 zamjenika, dakle zamjenik pučkog pravobranitelja za ljudska prava i slobode, zamjenik pučkog pravobranitelja za prava djece, zamjenik pučkog pravobranitelja za ravnopravnost spolova, za osobe sa invaliditetom i za starije osobe. Dakle, sve skupa to je pokriveno u smislu djelatnosti, ne može se raditi ni o kakvom slabljenju institucije a pogotovo to čudi jer ta primjedba dolazi od Pučkog pravobranitelja. I druga primjedba koju on kaže u tom dokumentu ja ću je isto tako citirati kaže da prijedlogom predviđeno pripajanje institucije posebnih pravobranitelja, pučkom pravobranitelju s primjenom od 1. 7. 2012. godine također nije prihvatljivo niti je moguće bez ozbiljnih štetnih posljedica. Međutim, on ne govori koje su to štetne posljedice, niti u naznakama. Dakle, kaže se u tom dokumentu to su ozbiljne štetne posljedice i to je kao primjedba ili najveća primjedba koja je upućena ovom Prijedlogu zakona. Dakle radi se o sukobu koncepcija. Jedna koncepcija zagovara postojeće stanje, ova koncepcija je modernija, ona predviđa jednu instituciju, način razrađen zakonom, sasvim u skladu sa svim Europskim dokumentima i sasvim u skladu sa ustavnim odredbama. Pogledajmo koje primjedbe navodi u smislu osporavanja odredbi ovog Zakona pravobraniteljica za prava djece. Ja nisam mogao vjerovati kada sam ih iščitao jer mislim da onaj tko je pročitao sam Zakon, Zakon, što se kaže vidi, neke stvari zamagljene jednostavno te primjedbe ne stoje. Dakle citiram: "izostanak zasebnog izvješća o stanju dječjih prava, te objedinjeno izvještavanje sigurno će u drugi plan staviti djecu i njihovu perspektivu odnosno zamagliti status dječjih prava u društvu, te javnost neće dobiti realnu sliku stanja dječjih prava". Ovaj Zakon ne stavlja u drugi plan prava djece kao ni svih drugih osoba, apsolutno je alat da se prava djece na bolji kvalitetniji način afirmiraju a to u krajnjoj liniji proizlazi iz članka 28. gdje je dužnost zamjenice pravobraniteljice za djecu obavještavati javnost o stanju prava djece, pa onda pratiti i promicati u izvršavanju obveza Republike Hrvatske koji proizlaze iz konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih ugovora i dokumenata koji se odnose na zaštitu prava i interes djece. I da ne duljim, dakle, sve primjedbe koje smo imali do sada prilike čuti, naročito na odborima gdje su svi imali prilike se očitovati o svemu tome nisu suštinske nego koncepcijske naravi. Zalažu se da svaki pravobranitelj bude zasebna institucija kao što je to moguće po postojećoj sadašnjoj regulativi. Ovaj Zakon u izvjesnom smislu objedinjavati institucije i formira se jedna jedina institucija pravobranitelja ali se ne zakida niti jedna djelatnost ne zakida niti jedna djelatnost naprotiv ovaj Zakon još više afirmira dakle mogućnost da se svojim radom, aktivitetom još više mogu zaštititi sve one osobe koje se trebaju zaštititi kroz rad zamjenika zamjenika pučkog pravobranitelja, bez obzira radilo se o pravu djece, ravnopravnosti spolova osoba sa invaliditetom i osoba za starije osobe. ovaj Zakon treba poduprijeti on je sasvim sigurno u skladu sa Ustavom, u skladu sa međunarodnim dokumentima, a ja ove primjedbe koje sam imao prilike čuti do sada shvaćam upravo kao sukob koncepcija međutim, ova koncepcija je apsolutno prihvatljivija nego ona koju smo imali do sada.

od državnog tajnika pa do uvaženog gospodina Tomljanovića gotovo obuhvaćene sve primjedbe na koje smo se mi obazirali ovdje kako će što su uopće bile primjedbe kroz rasprave ranije, dakle kako će funkcionirati pučki pravobranitelj. Dakle, ovim zakonom ništa neće biti ukinuto, ovim Zakonom naprotiv treba reći da će se sinergijskim učinkom djelovanja dakle pučkog pravobranitelja s pojedinim specijaliziranim pravobraniteljima dakle biti će omogućeno jačanje ove provedbe. Prema tome, mi moramo to uskladiti jer Ustav nam to nalaže od srpnja 2010. godine, prema tome, aktivnost Pučkog pravobranitelja biti će materijalno ojačana, ojačana, biti će bolji uvjeti dakle kao što smo do sada čuli, dakle od ovih pravobranitelja koji se spominju i koji su bili predmet neke rasprave u negativnom smislu kako je rekao moj prethodnik dakle koncepcijski, razlika je koncepcijska. Možda i ona da svaki pravobranitelj htio imati svoju samostalnost, svoje službe, ako dakle to sve objedinimo mi ćemo doći u situaciju da ćemo imati kudikamo bolje materijalne uvjete za rad pučkog pravobranitelja, kao i njegovih zamjenika naprotiv dakle ništa se tu neće izgubiti. Zbog toga, predlažem da podupremo ovaj Zakon i da se ovaj Zakon usvoji jer će to biti sigurno unaprjeđenje, i možda samo još jedna rečenica, možda je rasprava bila obilna, koja nije spomenuta, ovaj konačni prijedlog zakona u potpunosti usklađen je sa Pariškim načelima od 91. godine. Evo, hvala vam. Zahvaljujem. Završno u ime predlagatelja uvaženi Zoran Pičuljan. Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo zastupnici. Zahvaljujem na raspravi koja je bila kvalitetna i koja podržava ovaj Prijedlog. Puno se o konceptu raspravljalo, o biti, o suštini ovoga Zakona i rasprava je vrlo široko provedena i mislim da je koncept koji je predlagatelj izložio, predložio u svakom slučaju unapređuje zaštitu ljudskih prava i daje i daje instrumentarij za još snažnije unapređenje zaštite ljudskih promicanja i ljudskih prava u Republici Hrvatskoj. Mislim da to nije osporeno i da se ne može zanijekati predlagatelju dobra volja nego i kvalitetna rješenja. Ono što je pristiglo tijekom saborske rasprave amandmani na ovaj zakon, predlagatelj ih je pogledao, pregledao i oni su sasvim, sasvim prihvatljivi i mi ih prihvaćamo i zahvaljujemo i na tome. Hvala vam lijepo još jednom. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti.